Уважаеми колеги, продължаваме днешното заседание. С оглед на това, което Ви съобщих в началото му, и с оглед решението на Председателския съвет, предлагам точка седма, която включихме в Програмата, да я разгледаме сега

Предлагам разместване на точки в дневния ред – сега да преминем към разглеждане на прекратяване на Процедурните правила

Гласуваме точката – Проект на решение за прекратяване на процедура за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската

искам да благодаря на колегите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред за това, че се събрахме на извънредно заседание и днес, това, което беше направено като предложение от страна на Движението за права и свободи, за да се приключи нормално процедурата, трябваше да има заседание, като извънредно, на Комисията, за да може в днешния дневен ред да намери място точно това решение, което трябва да бъде гласувано. Защото, ако процедурата не бъде отменена, днес трябва да приключи и може да влезем в други хипотези. относно Проект на решение за решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Проект на решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник- председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия внесен от народните представители Цветан Цветанов и Маноил Манев, № 754 02-75 на 3 октомври 2017 г. Според вносителя целта на предложения Проект за решение е за прекратяване процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, започнала с Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание, прието на 20 септември 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 77 от 2017 г.) В своето изложение вносителят подчерта необходимостта от обществен дебат, свързан със Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на

внесен от народните представители Цветан Цветанов и Маноил Манев на 3 октомври 2017 г., и предлага на Народното събрание да приеме следното: „РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани

за избор на председател, заместник- председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на започнала с Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избор от Народното събрание, прието на 20 септември 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 77 от 2017 г.)” Решението е прието от 44-то Народно събрание

като се основавам на онова, което виждаме като мотиви от вносителя. Той казва така: подчертава необходимостта от обществен дебат, свързан със съответния закон, и включително регламентиране на нови и адекватни на очакванията функции на колективния орган, тоест Комисията. В тази връзка бих искал да запитам вносителите кога те узряха за необходимостта от обществен дебат – нима досега не го знаеха, и дали до сегашния момент действащата Комисия е изпълнявала функции, които не са адекватни, та трябва да се променят? Ще Ви кажа защо ще гласувам „против“, независимо от това как ще ме посъветва моята парламентарна група. Защото България се лишава от уникалната възможност за първи път начело на Комисията да застане председател, който идва от друг свят, извънземен,

Няма да говоря дълго. Вероятно Комисията щеше да спечели от моето председателстване. Абсолютно убеден съм в това, но от преждеговорившия разбрах, че БСП, освен че е вършила престъпления, е лишена от елементарно чувство за хумор. Ако не схващате иронията в това, което казах в началото, толкова по-жалко. Предполагам, че голяма част от Вас за това са изнервени, защото ги гонят жените им от къщите и другите - заради липса на елементарно чувство за хумор,

не използвайте такива изрази. АНТОН ТОДОРОВ: Саранските мечки реват. Добре, вие като карпатски вълк. Тук отдолу са подписът и печатът на Комисията по досиета. Това личице, което виждате, е агент Пеев на ВКР на ДС.

Този човек е бил агент на ВКР. Тези, които познаваме добре документите, знаем, че ВКР-ейците правят едно много неприятно нещо в казармата – донасяха. Нищо друго не правеха! Но по-важното е нещо, което съм донесъл от личното кадрово дело на личицето, което влиза в МВР по едно време от армията 1983 г. отива в МВР, откъдето го гонят за неизпълнение на заповед. Лицето Славчо Велков, агентът на омразната ДС – тук не знам защо ДПС не реагира срещу такива елементи, е изгонен, забележете за какво, за неизпълнение на заповед, а 1974 г. в служебна характеристика на лейтенант Славчо Георгиев Велков – началник-щаб на Втора мотострелкова бригада от 78-ми мотострелкови полк пише следното, за тези, които обичат да казват кой не си бил

Благодаря Ви. Следваща реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Велков. Уважаема госпожо Председател, изключително съм благодарен на господин Тодоров, че ми направи такава реклама – на 22 години съм бил началник-щаб на бригада. Едва ли има във военната история такъв случай, с изключение на Сръбско-българската война. Не съм бил такъв.

успее да донесе мое досие тук от Държавна сигурност, да донесе досие, не картончета и протоколчета – картонче съм забивал и аз на някой и съвестта ме гризе дори и сега, ще го възнаградя с 10 хил. лв. и ще напусна парламента. Това исках да Ви кажа. Друго. Аз не съм против Комисията. Напротив, аз съм за прекратяване на процедурата, за прекратяване на процедурата, против прекратяване на процедурата, тоест да има комисия,

Уважаема госпожо председател, скъпи колеги! Взимам думата, защото сега и изказването на господин Тодоров ме вдъхнови като стихосбирката на младия Спас Гърневски, на която навремето случайно попаднах. Взимам тази дума донякъде и по странен повод, понеже съм притеснен от партийната кондиция на ГЕРБ в този парламент. Не знам какво става!

свой кандидат за Комисията по досиетата, без да ни дадат някакви причини! Нека да цитирам едно заглавие, което много ми хареса миналата седмица, понеже проследих, така, с вдъхновение, какво говорят ГЕРБ за своя кандидат. Заглавието е извадено от думи на господин Цветан Цветанов, който казва: „Антон Тодоров е изключителна личност с перфектна аналитичност – даже И какво се случи сега, че „перфектният аналитик и пунктуалист“ изведнъж бе отстранен от този дебат и стигаме до някаква ситуация, в която да отлагаме Правилата, да отлагаме решението за Комисията? Аз наистина не разбирам! Не ми е ясно каква е политическата причина за това! Единствено обяснение е, че ГЕРБ вече са се разцепили на няколко лъча и всеки прави каквото си иска. Започвам да имам наистина притеснение за това какво е състоянието на мнозинството. И като го казва депутат от опозицията, то трябва да тежи още повече като мнение. Имаме кандидат, който се самообяви за холивудско чудовище, тъй като мумията – нека да припомним – винаги я убиват накрая, тя винаги се разпада на прах, но това е холивудско чудовище. И започвам да се питам нещо друго, което е много важно.

ГЕРБ иска да чуе хората и отваря всички възможни парламентарни и извънпарламентарни процедури, за да чуе хората! За нас това е важно! Ние не се вълнуваме от това Вие колко лъча имате и колко направления и движения. За нас са важни политиките, и това Ви го казваме днес не знам колко пъти. Господин Цветанов Ви го каза поне три пъти днес, а пък във времето назад – много повече. Погрижете се за Вашите избиратели в гр. Кърджали, ако ги познавате. Погрижете се за хората, които са Ви пратили тук да правите политики и закони. Не се грижете за нас. Пак ще Ви бием на следващите избори. Благодаря Ви, уважаеми господин Манев. Втора реплика? Не виждам втора реплика. Господин Симов, заповядайте за дуплика.

Аз се явих за първи път в гр. Кърджали и БСП не казвам, че ги спечели, но вкара депутат оттам. Така че недейте да ми пишете сметка, недейте да ни гледате какво правим. Ние постигнахме своя успех! По-спокойно го давайте. Колкото до това, аз продължавам да поставям въпроса. Вие ми говорите за това колко пъти ГЕРБ са били победили, какво били направили. Питам основния въпрос. Като чухте хората, като имахте такова мнение за Антон Тодоров, защо го подлагате на тази процедура по унижение и по деноминация? Все пак имаме кандидат, който, трябва да кажем, се самообяви за мумия. Трябваше не само да го издигнете, а и да влезете в Книгата на рекордите на Гинес.

Днес стана ясно, че най-успяват да ни разсмеят журналистите от БСП. Господин Симов и той е журналист. Препоръчвам му да ми донесе първата стихосбирка и да му се разпиша на което стихотворение покаже, и ще го прочета оттук – за заблудите, които витаят в главата му. Господин Симов, аз и днес, и до днес продължавам да пиша за Партията. Вие предадохте тази Партия! Вие осъзнахте, че висшият стадий на комунизма е капитализмът и вече сте капиталисти. Карате БМВ-та, мерцедеси, аудита.

„Ах моя Партийо, любима! Макар проклета й устата, затова, че още теб те има, си карам тук и аз мандата. Дитирамби нежни ще ти пиша, ще те възпявам, ще ти се обричам, но щом престанеш окончателно да дишаш, пред пътя ти към ада, с кеф ще коленича“.

Благодаря, госпожо Председател. Преди половин час казах, че този човек е засегнат. Видимо му личи. Рецитира стихотворения за Партията от тази трибуна. Моля Ви се, вземете мерки или повече не му давайте думата. Има Спешен кабинет…

А Вие не го споменавайте и той няма да излиза. (Оживление.) Заповядайте, господин Тодоров. Заповядайте, господин Тодоров. АНТОН ТОДОРОВ (ГЕРБ): Не знам какви творци има вляво, които използват това, което ние им подаваме като топка. Измислете нещо Ваше! Направете малко „дженг“ така, да стане интересно. Умрели сте Вие като мумии. Погледнете се на какво приличате! Да обясня защо се отказах от номинацията. Никой не ме е заточил там и си уточнете опорните точки. Надявам се да ги консултирате с Румен – Грипена Радев, който е майстор на опорните точки, едни и същи опорни точки да правите. Защо? Защото говорите абсолютни дивотии. Веднъж, че ГЕРБ ме е заточил, веднъж, че аз съм се заточил. Втори път, че някой ме е издърпал и ме е унижавал. Няма такова нещо. Истината е следната в две изречения. Аз поисках от Борисов и от Цветанов да отида в тази Комисия. Да, мечта ми е. Да, щях да извадя не само за ей това личице, което го представят за антитерорист и подобни неща, щях да му намеря сигурно и работното дело като „Агент Пеев“. И тогава да видим какви ги е вършил. Защото това личице

този индивид, но все пак нека да Ви кажа. Един български полковник не може да кореспондира с един редник от „Строителни войски“. Колкото до заигравките, цитирам го – „през гащите“, той е служил в строително поделение трудовак в с. Герман.

Имаше предложение, с което да се отмени стартирана процедура. Искам само да поясня. В тази процедура до настоящия момент преди това гласуване, което ще направим след минути, няма нито една подадена номинация – нито за председател, нито за секретар или за членове. Всичко това, което някой иска да изложи тук, е несъстоятелно. То не се базира на факти, които да са внесени като съответните документи в Деловодството на българския парламент. Колеги, имахме много емоционално начало в днешния парламентарен ден. Знам, че всички са напрегнати. Знам, че всички имат малко повече емоции, отколкото е необходимо. Но все пак нека да се приземим и да знаем, че ние сме в българския парламент и в момента всичко това, което правим, не смятайте, че остава незабелязано. Нека да не рушим институцията Народно събрание и нека действително и от нашите колеги, и от колегите отляво, все пак да се придържаме към това, което на всеки един от нас може би му се иска – да говорим по същество, по докладите и по темите, които ни предстоят да гласуваме днес и за в бъдеще. Предложението е да бъде прекратена тази процедура. Да, действително необходимо е да има и обществено обсъждане. Защото имаше представители от БСП, които искат закриването на тази Комисия. Това е тема, която е била представена в няколко парламента поред парламента поред и тук ще цитирам малко Евтим Костадинов, който каза, че може би Комисията е имала девет вота на недоверие, защото всяко едно предложение, когато е внасяно, е било отхвърляно. Аз смятам, че трябва действително да се отнасяме с уважение към Комисията, да се отнасяме с уважение и към тези жертви на комунизма, но това в никакъв случай не трябва да бъде под общ знаменател за всички тези, които са членове на дадена партия. Затова, колеги, нека да преминем към гласуване, ако няма някакви смислени обяснения или Доклада, който беше внесен и който се предлага за гласуване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов. Реплики към изказването на господин Цветанов? Няма.

Уважаема госпожо Председател! Взимам процедура по начина на водене. Наистина Вие отнехте думата на народния представител от ГЕРБ Антон Тодоров след

и втората е груба обида към народен представител. Мисля, че има достатъчно основание да му бъде наложено най-тежкото наказание.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Вие действително направихте забележка на колегата, но забележка се прави съгласно нашия Правилник от Председателя към народен представител, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха. Господин Тодоров обаче се обърна към президента на Република България, в чл. 162 от нашия Правилник, това е най-тежкото наказание. Той гласи: „Председателят може да отстрани за повече от едно заседание – забележете, това е най-тежката мярка – но не повече от три заседания, народен представител, който оскърбява Народното събрание – това се случи тук

Благодаря Ви за забележките, но аз своевременно реагирах. Имало е и други ситуации, в които е бил по непристоен начин нападан министър-председателят. Не сме стигали до отстраняване на колега от зала. По тази причина аз съм направила забележка на колегите. Така че считам, че съм взела необходимите мерки.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Господин Велков, при пълното ми уважение към Вас, безкрайно уважение към Вас, но квалификацията, която Вие направихте за Строителни войски, мен лично ме засегна. Аз съм бил войник в Строителни войски и за разлика от някои от паразитите, които са във войската, аз съм построил град Правец. И съм работил на бетона и на мотела. Така че е много обидно по къси гащи да ме сравнявате, че в Правец, докато аз строя, а други ядат от бакара, аз съм вреден човек.

Няколко пъти направихте квалификация за премиера Борисов. Искате да внушите тук, че едва ли не има конфликт между Борисов и партия ГЕРБ. Няма, колеги, колкото и да Ви се иска това да е така! Аз съм работил седем години като министър на господин Борисов и мога да Ви уверя: по-лесно не съм работил с никой в живота си, дори с жена си вкъщи. Диалогичен, има диалог и за разлика от хора, които като шпицкоманда непрекъснато действат, при Борисов има разговор. Не внушавайте на хората, че Борисов е някакъв тип диктатор. Не е диктатор – казвам Ви го аз лично. Разговаряно е с Борисов, имало е диалог. Да, крачки се правят в политиката – ту напред, ту назад, но това е политиката, какво да направим, не сме на манифестация.

Реплики? Заповядайте, господин Велков.

бих искал да кажа на господин Рашидов, който е още по-уважаван от мен, че аз ценя това, което са правили Строителни войски, те изградиха голяма част от съвременна България и се прекланям пред тези хора. Ако по някакъв начин съм го обидил – моля да ме извини, но аз цитирах конкретно поделение, което беше известно с извращенията си. Нищо друго не съм казал. А това, което каза господин Цветанов – да, съгласен съм да се върнем на същността на точката, на въпроса. Нека да бъдем точни и да не продължаваме да говорим с езика на омразата. Разбирам, някой има богат душевен вътрешен мир. Когато един човек ходи постоянно с моята снимка в джоба, той или ме обича, или ме боготвори. (Смях,

Не виждам. Закривам разискванията. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Преминаваме към гласуване на Проект за решение, който преди малко господин Цветанов изчете, относно прекратяване прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Моля, гласувайте.

заповядайте, госпожо Ангелова. Благодаря, уважаема госпожо Ангелова. Моля, гласувайте процедурата, направена от госпожа Ангелова.

от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание създаде Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет. Съгласно решението, Временната комисия следва да се запознае с всички факти и обстоятелства относно проведената процедура по избор на нов тип боен самолет; извършените действия от длъжностни лица по разглеждане на постъпилите предложения от страните доставчици; отговорностите по управлението на процеса и реда за вземане на решение за завършване на процедурата по избора от Министерския съвет. Представеният доклад отразява фактите и обстоятелствата относно проведената процедура за избор на нов тип боен самолет в периода 2010 – 2017 г., представя произлизащите изводи и препоръки и е в изпълнение на по-горе цитираното решение на Народното събрание. В работата си членовете на комисия се ръководеха от Вътрешни правила за работа на Времената комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет, приети на заседанието на комисията на 5 юли 2017 г. При изготвянето на Доклада членовете на Времената комисия имаха на разположение: - документацията и становища по реализация на Проекта, обхващащи периода 2010 – 2017 година (повече от 320 явни документа и 56 класифицирани), предоставени от Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи и Министерството на финансите по искане на председателя на Времената комисия. Те са изложени в Приложения 1 и 2; - доклад с анализ и сравняване на „Методика за избор на оптимален вариант за реализация на инвестиционен проект „Придобиване на нов тип основен многофункционален самолет“ с математически модел за оценка на вариантите за реализация, разработена на Министерството на отбраната, Министерството на отбраната и ВВС на основание Заповед на министъра на отбраната, № Р-249 от 1 август 2012 г., и прецизирана от външни независими експерти по договор с Министерството на отбраната, 22 април 2013 г., както и „Методика за избор на оптимален вариант за реализация на проект „Придобиване на нов тип боен самолет““, с № 400-6198 от 27 юни 2016 г., изготвен от външния експерт проф. д-р Венелин Ангелов Георгиев в съответствие с договор № 19 от 24 юли 2017 г.; резултатите от проведените изслушвания в комисията на петима министри на отбраната – Аню Ангелов, Ангел Найденов, Николай Ненчев, Тодор Тагарев и Велизар Шаламанов, един заместник-министър на отбраната – Иван Иванов, и настоящия председател на Борда за управление на проекта – генерал-майор Цанко Стойков. Времената комисия проведе шест заседания, всичките открити и на тях, освен акредитираните журналисти, присъстваха представители на различни държавни органи и неправителствени организации. Основание за стартиране на Проекта. Официално основание за стартиране на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет е Визията за развитие на Военновъздушните сили, заложена в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България, приета с решение на Четиридесет и първото народно събрание на 28 октомври 2010 г. Впоследствие Проектът е включен в „Дългосрочния инвестиционен План-програма на Министерството на отбраната до 2020“ в категорията приоритетни инвестиционни проекти под наименованието: „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“. Нормативна база за подготовка и реализация на Проекта. Проектът стартира в съответствие с разпоредбите на „Правилник за придобиване, поддържане и снемане от употреба на отбранителни продукти“ № П-3. През 2011 г. правилник П-3 е отменен и заменен с „Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти“ П-7. По-нататъшната реализация на проекта се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилник П-7. В последствие на 19 юли 2013 г. правилник П-7 е отменен и се създава нормативен вакуум при изпълнението на Проекта. През 2014 г., с въвеждане на проектно управление в Министерство на отбраната, се прави опит за създаване на нормативна регулация при изпълнението на проектите за модернизация. Най-съществената промяна по отношение на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет е, че Направляващият комитет като орган за управление на проекта на стратегическо ниво се закрива и функциите му се поемат отчасти от Борд за управление на портфолио от проекти. На практика Бордът за управление на портфолио от проекти не заработва като пълноценен орган за управление и вакуумът при управлението на Проекта на стратегическо ниво, получил се със закриването на Направляващия комитет, не се запълва. От самото начало на реализация на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет се предвижда договорът за придобиване да се подпише съгласно Закона за международните договори на Етапи на реализация и по-важни дейности по години. Проектът стартира през 2010 г. и към настоящия момент все още не е завършил. В утвърдения от министъра на отбраната през 2011 г. „Алгоритъм за реализация на инвестиционен проект „Придобиване на нов модел основен боен самолет“ се дефинират три основни етапа по реализацията на инвестиционния проект: подготовка, тръжна процедура и изпълнение. Първият етап условно завършва с утвърждаването от Четиридесет и третото народно събрание на Проекта за инвестиционен разход. По-важните дейности, извършени до момента, условно разделени на няколко периода в зависимост от постигнатите резултати са: Период 2010 – 2013 г.: - на свое заседание на 9 февруари 2010 г. Съветът по необходимите оперативни способности към министъра на отбраната на Република България взема решение за стартиране на проект „Придобиване на нов тип многоцелеви самолет“; - на 21 септември 2010 г. министърът на отбраната утвърждава „Оперативни и тактико-технически изисквания към новия модел основен боен самолет за българските ВВС и изисквания към подготовката на личния състав“, разработени в изпълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-435 от 12 юли 2010 г.; - на 24 ноември 2010 г. е изготвена Заявка за придобиване на отбранителен продукт „Нов модел основен боен самолет“;

В периода от март до април 2011 г. са получени отговорите на Искането за информация: - в периода август – септември 2011 г. е проведен преглед на инфраструктурата на авиобаза Граф Игнатиево от Швеция, Португалия, САЩ и Германия, съответно за самолети Gripen, F-16 и нови Юрофайтер Транш 3; на 3 септември 2012 г. е изготвен Конфигурационен пакет на Проекта. Конфигурационният пакет е основен документ по Проекта и представлява списък с количествата на стоките и услугите, които Министерството на отбраната има изискване за придобиване по Проекта. С него минималната бройка на изтребителите за придобиване е определена на 9 с един повече от заложения в RFI; - на 20 септември 2012 г. са разработени Задължителни основни изисквания за анализ и съответствие на възможните варианти за реализация на Проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“ и Основополагащи критерии и коефициенти за разработване на математически модел за оценка на вариантите за реализация на Проекта; - на 28 септември 2012 г. е изготвена Методика за избор на оптимален вариант за реализация на Проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“; - на 28 септември 2012 г. е изготвен Математически модел за оценка на вариантите за реализация на Проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“; на 22 октомври 2012 г. е изготвен Анализ и оценка на риска на вариантите за реализация на Проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет на 26 октомври 2012 г. е изготвена и Концепция за изграждане на отбранителна способност по Инвестиционен проект № 3 от инвестиционния План-програма на Министерството на отбраната на Република България до 2020 г. „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“. Концепцията включва така наречения „кратък списък“ на кандидатите, които покриват военните изисквания и се приближават, макар и в различна степен, до финансовите възможности на Министерството на отбраната в средносрочен план. От предоставената първоначална информация с отговорите на RFI единствено вариантът за придобиване на F-16 се е влагал във финансовата рамка от 700 млн. лв., но поради изискванията на чл. 27 от ПУЖЦОП за разглеждане на минимум два варианта за преодоляване на дефицита от отбранителни способности са разгледани три варианта за реализация на Проекта, отговарящи най пълно на утвърдените изисквания, детайлно описани в утвърдената от министъра на отбраната Концепция; - на 19 декември 2012 г. Министерският съвет упълномощава министъра на отбраната да проведе преговори за уточняване на всички параметри по придобиване на нов боен самолет за българските ВВС. На база на постигнатите резултати следва да се подготви „Проект на инвестиционен разход“, който да бъде предложен на Народното събрание; - на 29 януари 2013 г. са изпратени писма до страните от така наречения „кратък списък“ с информация, осигуряваща водене на открити и равнопоставени преговори по Проекта. C писмата страните са поканени да подобрят предложенията си, дадени с отговорите на RFI; - в периода 14 февруари – 1 март 2013 г. са проведени преговори със страните от така наречения „кратък списък“; през месец април 2013 г. е проведен преглед на инфраструктурата на авиобаза Граф Игнатиево от Италия за самолети Юрофайтер Транш 1;

през 2014 г. и 2015 г. се изпращат в Министерския съвет и Министерството на финансите два проекта на Инвестиционен проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“ за финансиране финансиране с държавен заем, или със заем с осигурена държавна гаранция за 2015 и 2016 г. съответно, съгласно изискванията на „Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани

на 19 януари 2016 г. в Министерството на финансите е проведена среща между работна група по заповед на министъра на отбраната № ОХ-045 и екип от финансови експерти, на която са уточнени финансовите параметри на Проекта; в опит да се осигурят възможности за придобиване на употребявани самолети F-16 (след закупуване от Румъния през 2013 г. на предлаганите от Португалия), работната група по Заповед № ОХ-045 провежда редица срещи:

на 2 и 3 февруари 2016 г. в Департамента по отбрана на САЩ със заместник-помощник секретаря по отбраната на САЩ, отговарящ за политиката за Европа и НАТО. В резултат на срещите се създават условия за рестартиране на възможностите за придобиване на самолети от Португалия съвместно с правителството на САЩ; - на на 2 юни 2016 г. 43-то народно събрание приема Проект на инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“; - на 27 юни 2016 г. е актуализирана Методика за избор на оптимален вариант за реализация на Проекта; - през месец юли 2016 г. е разработена „Дървовидна йерархична структура от критерии, подкритерии и показатели за сравняване на алтернативите“; през месец юли 2016 г. е актуализиран Анализ и оценка на риска на вариантите за реализация на Проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“; на 1 август 2016 г. са разработени „Ограничения, допускания и базови данни за реализиране на „Методика за избор на оптимален вариант за реализация на Проект „Придобиване на нов тип боен самолет“; на 12 декември 2016 г. е изпратено Искане за предоставяне на предложения; - на 10 март 2017 г. е назначена междуведомствена работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложение;

април 2017 г. междуведомствената работна група завършва работа и изготвя протокол с резултатите от анализа и оценката на отговорите, както и класиране на кандидатите с мотиви и съображения; на 26 април 2017 г. Министерският съвет разглежда Доклада на министъра на отбраната и министъра на икономиката, с който внасят Протокол за резултатите от анализа и оценката на отговорите, както и класиране на кандидатите с мотиви и съображения. Управление и организация на процеса по избор на нов тип боен самолет Първоначалната организация за изпълнение на основните мероприятия по подготовката, разработването и реализацията на Инвестиционен проект „Придобиване на нов модел основен боен самолет“ е създадена със заповед на министъра на отбраната № ОХ 704 от 12 ноември 2010 г. С тази заповед и с утвърдените от министъра на отбраната през същия месец „Алгоритъм за реализация на Инвестиционен проект „Придобиване на нов модел основен боен самолет“ и „Пътна карта за изпълнение на основните дейности, свързани с подготовката и реализирането на Инвестиционен проект „Придобиване на нов модел основен боен самолет“ за въоръжените сили на Република България“ се създава следната организация: на стратегическо ниво е назначен Направляващ комитет за общо управление и координация на процеса и на дейностите по подготовката, разработването и реализацията на Проекта с председател заместник-министър на отбраната; на оперативно-тактическо ниво е назначен Интегриран Проектен Екип за непосредствена подготовка, разработване и реализация на Проекта с ръководител заместник-началника на Военновъздушните сили; и - Екип за разработване на математически математически модел за оценка на офертите на кандидатите за изпълнители по обществената поръчка за реализация на Инвестиционния проект, с ръководител директор на дирекция „Въоръжение, техника и тилово имущество“ в Института по отбрана на Министерството на отбраната. Със Заповед на министъра на отбраната № ОХ-704 и утвърдените от него Алгоритъм и Пътна карта за реализация на Проекта се създава реално работеща организация за подготовка за стартиране и реализация на Проекта с ясно дефинирани отговорности, правомощия, дейности и срокове за тяхното изпълнение от всички структури от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. С известни изменения, наложени от промяната на позициите на определени длъжностни лица от ръководните органи, организацията, създадена със Заповед № ОХ-704 се запазва до въвеждането на проектното управление в Министерството на отбраната през 2014 г. Независимо че със Заповед ОХ 310/27 май 2011 г. се създава организация създава организация за изпълнение на всички проекти от Дългосрочния инвестиционен План-програма на Министерството на отбраната до 2020 г., организацията за изпълнение на Проекта за избор на нов тип боен самолет, създадена със Заповед ОХ-704, се запазва. Важен елемент от създадената организация по реализацията на Проекта е ясното разграничаване на нивата на управление: стратегическо, оперативно и тактическо и дефинирането на отговорностите и правомощията им. По отношение на утвърждаването на разработените ръководни документи само министърът на отбраната или изрично упълномощено от него лице може да извършва това. Така например на Интегрирания проектен екип се възлага задача да разработи Методика за избор на оптимален вариант, а отделна Работна група да разработи Математически модел за оценка на вариантите за реализация на Проекта. На председателя на Направляващия комитет се делегират правомощия да утвърди по-горе цитираните документи. Министърът на отбраната си запазва правомощията да утвърждава Задължителните основни изисквания за анализ на съответствието на възможните варианти и Основополагащите критерии и коефициенти за разработването на Математическия модел. План-графиците/Пътните карти за изпълнение на основните дейности и за разработване на необходимите документи до въвеждане на проектното управление се разработват от Интегрирания проектен екип и се утвърждават от министъра на отбраната. Със Заповед № № ОХ-744/14 октомври 2014 г. относно въвеждане на проектно управление в Министерството на отбраната се създава Борд за управление на портфолио от проекти, като висш орган за стратегическо ръководство на проектното управление в Министерството на отбраната. Съгласно заповедта, стартиралите към онзи момент проекти следва да бъдат преформатирани към правилата за проектно управление, въведени със същата. С последващи заповеди на министъра на отбраната организацията на проектното управление, органите за управление и правилата за работа се доразвиват.

Със Заповед № ОХ-947/9 декември 2016 г. се утвърждава „Ръководството за проектно управление в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“. Временната комисия констатира със съжаление, че начинът на въвеждане на проектното управление в Министерството на отбраната не създава нужната яснота и нееднозначност по отношение на отговорностите и правомощията на структурите, ангажирани в процеса, както ще бъде дискутирано в Раздел IX от настоящия доклад. Успоредно с процесите, протичащи по линия на проектното управление, министърът на отбраната отдава нова заповед, която има отношение към изпълнението на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет. Със Заповед № ОХ-045/2 ноември 2015 г. се създава Работна група за подготовка и провеждане на консултации с държави, предлагащи многоцелеви самолети. Основна цел на заповедта е да се завърши и се изпрати за одобрение в Министерския съвет и Народното събрание на Инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет. Странното е, че със заповедта се поставят задачи на проектния екип за актуализация на Инвестиционния проект, а в същото време се отменя заповедта, с която този проектен екип е назначен!

включваща Направляващ комитет, Интегриран проектен екип и Екип за разработване на математически модел за оценка на офертите. За съжаление, на мястото на отменената организация не се създава нова.

Финансова рамка за реализация на Проекта Както беше посочено по-рано в доклада, формалното основание за стартиране на Проекта е включването му в Дългосрочния инвестиционен План-програма на Министерството на отбраната до 2020 г., утвърден със Заповед РД 85 5/7 април 2011 г. на министъра на отбраната. Направените първоначални анализи говорят, че средствата, необходими за реализация на Проекта, могат да бъдат осигурени изцяло в рамките на бюджета на Министерството на отбраната, като пакетът за придобиване трябва да включва закупуването на самолета, придобиване на необходимата логистика и въоръжение и обучението на пилотите и техническия състав. Приетата от Народното събрание Бяла книга за отбраната предвижда осигуряване на бюджет за отбрана на средногодишна основа от 1,5% от БВП. Съгласно План-програма на Министерството на отбраната до 2020 г., за периода 2014 – 2020 г., при прогнозен бюджет за Министерството на отбраната в размер на 1,50% от БВП и 15% от прогнозния бюджет, предвидени за капиталови разходи, средствата за капиталови разходи са изчислени в размер на 2 091 744 млн. лв. Средствата, които реално остават за изпълнение на новите приоритетни проекти проекти за периода до 2020 г., са в размер до 1 787,983 млн. лв. На базата на тези допускания, финансовата рамка на Проекта за избор на нов тип боен самолет е изчислена в размер на 1.43 млрд. лв. При обсъждане на проекта на бюджетната рамка на Министерството на отбраната за 2012 г. се взема решение да не се започва процедурата за закупуване на многоцелеви изтребител поради липса на финансова обезпеченост за календарната година. Съгласно Решение на Министерския съвет, № 820 от 11 октомври 2012 г. бюджетът на Министерството на отбраната

до 2020 г. бюджетът за отбрана достигне средно 1,45% от БВП за периода 2014 – 2020 г., то средствата, които Министерството на отбраната ще е в състояние да задели за този проект, са в рамките на около 700 млн. лв. За стартиране на конкурсната процедура и преминаване към фаза „Тръжна процедура“ на инвестиционния проект е необходимо осигуряване на по-горе цитирания бюджет за проекта. През 2014 г. и 2015 г. се правят опити за осигуряване на финансиране с държавен заем или със заем с осигурена държавна гаранция за периода съответно през 2015 и 2016 г. В тази връзка е изготвен Инвестиционен проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“ съгласно изискванията на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавен заем или проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане . С Инвестиционния проект за финансиране през 2015 г. се предвижда реализацията на Проекта да стане на два етапа: Първи етап – закупуване на 8 или 9 самолета, и втори етап – закупуване на 8 или 7 самолета. Инвестиционният проект е за реализация на първия етап. На базата на получената в на получената в Министерството на отбраната информация в периода 2011 – 2013 г. и с отговорите на Искането на информация (RFI), стойността на първия етап от 8 или 9 самолета е разчетена ориентировъчно на 800 млн. лв. Като възможни начини на плащане се обсъждат авансово плащане при подписване на договора или три отделни варианта на разсрочено плащане. С Инвестиционния проект за финансиране през 2016 г. се предвижда реализацията на Проекта да стане на един етап – закупуване на 16 самолета на ориентировъчна стойност 1,84 млрд. лв. И двата инвестиционни проекта, цитирани по-горе, не са получили одобрение. През 2015 г. усилията за финансово осигуряване на Проекта се ускоряват. През месец март и юни са разработени два проекта на инвестиционен разход. Проектът за инвестиционен разход за месец март 2015 г. предвижда придобиване на 16 самолета на цена от 1,84 млрд.

През месец юли 2015 г. Министерският съвет на Република България дава мандат на министъра на отбраната за провеждане на консултации с държави, предлагащи многоцелеви самолети. На 19 януари 2016 г. в Министерство на финансите е проведена среща между работна група по заповед, заповед, № ОХ-045, на министъра на отбраната и екип от финансови експерти, на която са уточнени финансовите параметри на проекта. В крайна сметка се стига до разработване на Проект за инвестиционен разход,

Методика за избор на оптимален вариант за реализация на Проекта На външен независим оценител проф. д-р Венелин Георгиев беше възложено да извърши анализ и сравняване на „Методика за избор на оптимален вариант за реализация на Инвестиционен проект „Придобиване на нов тип основен многофункционален самолет““ с математически модел за оценка на вариантите за реализация, разработена от Института по отбрана на Министерството на отбраната, Министерството на отбраната и ВВС на основание Заповед на министъра на отбраната, № Р-249 от 1 август 2012 г., и прецизирана от външни независими експерти по договор с Министерството на отбраната, № РД-27932, от 22 април 2013 г., както и „Методика за избор на оптимален вариант за реализация на проект „Придобиване на нов тип боен самолет““, № 400-6198, от 27 юни 2016 г. Докладът на проф. д-р Георгиев с резултатите от анализа и сравняването на посочените методики бяха приети от Времената комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет на заседание, проведено на 7 септември 2017 г. и се намират в Приложение 3 към доклада. Междуведомствена работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложения (RFP) Със Заповед № Р-53 от 10 март 2017 г. на министър-председателя Огнян Герджиков е назначена Междуведомствена работна група (МВРГ) за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне – RFP) по Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“. Съгласно заповедта Междуведомствената работна група след завършването на работа следва да представи за утвърждаване на министъра на отбраната и на министъра на икономиката протокол за работата си, съдържащ резултатите от анализа и от оценката на отговорите, както и класирането на кандидатите според подадените оферти с подробни мотиви и съображения за тези решения. В срок три дни от утвърждаване на протокола министърът на икономиката и министърът на отбраната следва да представят на министър-председателя доклад с приложен протокол от работата на Междуведомствената работна група и предложения за последващи действия. Междуведомствената работна група обобщава, анализира и оценява отговорите на Искане за предоставяне на предложение по проекта в периода 13 март – 5 април 2017 г. и съгласно по-горе цитираната заповед представя за утвърждаване на министъра на отбраната и на министъра на икономиката протокол за работата си, съдържащ резултатите от анализа и от оценката на отговорите, както и класирането на кандидатите. На свое заседание, проведено на 26 април 2017 г., Министерският съвет разглежда „Доклад за одобряване одобряване на резултатите от работата на Междуведомствената работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложение по Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“. Изводи на Времената комисия Усъвършенстването на своевременното и ефективно изграждане на отбранителните способности следва да бъде постоянна и приоритетна задача пред Министерството на отбраната. Бързината на промените в стратегическата среда (сигурност, икономическа и технологична) и времето, необходимо за развиване на способности, налагат непрекъснати подобрения в начина, по който се развиват и осигуряват способностите на Въоръжените сили. Съвременните финансови ограничения налагат необходимост наличните ресурси да се използват по най-ефективния начин. Сложността на всички направления на работа, свързани с изграждането на отбранителните способности, както и взаимозависимостта между всички фази и линии на развитие през целия жизнен цикъл, правят процесът на изграждане на отбранителни способности изключително комплексен и предизвикателен. От съществено значение за успеха е прилагането на всеобхватни действия, координация между различните участници и процеси и способност за своевременно идентифициране на проблемите и предприемане на коригиращи действия, когато е необходимо. Създадената организация и извършените дейности по реализацията на Проекта за избор на нов тип боен самолет са уникални за най-новата история на Министерството на отбраната. В голяма степен организацията е била повлияна от политиката на НАТО в областта на управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти, адаптирана за нашите условия с Правилника за придобиване, поддържане и снемане от употреба на отбранителните продукти и най-вече с Правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти. Обстойно са били изучени и приложени и добрите практики на водещи страни при придобиване на сложни системи въоръжение. По много въпроси работните екипи са намирали интуитивно най-вярното решение. Натрупаният опит при реализацията на Проекта следва да се анализира задълбочено и да се използва при разработването на необходимата нормативна база за реализация на бъдещи модернизационни проекти на Министерството на отбраната. В същото време Временната комисия констатира и редица недостатъци при организацията и изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет, които са описани в следващите параграфи. По Концепция за изграждане на отбранителна способност Според Временната комисия много от проблемите, свързани с реализацията на Проекта, произтичат от неясноти в Концепцията за изграждане на отбранителната способност. Тези проблеми бяха дискутирани подробно на заседанието на Временната комисия на 27 юли 2017 г. Концепцията за изграждане на отбранителна способност (КИОС) по проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка“ от 2012 г. е разработена при финансова рамка от 700 млн. лв. Утвърденият от Народното събрание Проект на инвестиционен разход

на 1,5 млрд. лв. прави така наречения „кратък списък“ (Short list) на кандидатите, които покриват военните изисквания и се приближават, макар и в различна степен, до финансовите възможности на Министерството на отбраната в средносрочен план нелегитимен. Друг въпрос, който се задава постоянно в хода на реализация на Проекта, е за типа на самолета – многоцелеви, или само за въздушно патрулиране. Този въпрос е поставен и в доклад на Института по

трябва да констатираме, че въпреки че има заповед за актуализация на КИОС, то такава не е извършена. По нормативната база Както беше посочено в Раздел III, в голям период от изпълнението си Проектът се реализира при нормативен вакуум и липса на ясни регламентиращи правила. Първоначално създадената организация в периода 2010 – 2013 г. е в съответствие с разпоредбите на Правилника за придобиване, поддържане и снемане от употреба на отбранителни продукти и Правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти (ПУЖЦОП), № П-7/19 август 2011 г. На базата на тези правилници са разработени основните регламентиращи документи за реализацията на Проекта (заповеди на министъра на отбраната, указания, графици, концепции и други.). С отмяната на правилник П-7 на 19 юли 2013 г. се създава нормативен вакуум при изпълнението на Проекта. Извършваните дейности по Проекта продължават да следват по инерция създадената от предходния период организация. Заповедите на министрите на отбраната запазват духа на първоначално създадената организация като само актуализират поименния състав на работните органи. Това продължава до месец октомври 2014 г. През месец октомври 2014 г. с въвеждане на проектно управление в Министерство на отбраната се прави опит за създаване на нормативна база за реализация на проектите за модернизация. Най-съществената промяна по отношение на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет е, че Направляващият комитет като орган за управление на Проекта на стратегическо ниво се закрива и се предвижда функциите му да се поемат от Борд за управление на портфолио от проекти (П2Б). На практика регламентиращите документи по отношение на проектното управление не създават необходимите правила с ясно дефиниране на отговорности, правомощия, дейности и срокове за тяхното изпълнение по отношение на участниците и органите в процеса. органите в процеса. П2Б не заработва като пълноценен орган за управление на Проекта на стратегическо ниво и вакуума при управлението на проекта, получил се със закриването на Направляващия комитет се чувства осезателно. За последствията относно управлението на Проекта за придобиване на нов тип боен самолет от липсата на ясна нормативна база ще говорим по-подробно в следващия параграф. По управлението на процеса С въвеждането на проектното управление на практика се закрива досегашното управление чрез Направляващ комитет (НК). С неговото закриване функциите му като орган на стратегическо ниво да ръководи и контролира дейността на Интегрирания проектен екип (ИПЕ) и Екипа за разработване на математическия модел за оценка (ЕРММО) като осигурява и подпомага тяхната дейност по въпроси извън правомощията и компетенциите на съответните ръководители, би следвало да се поемат от Борда за управление на портфолио проекта (П2Б). На практика това не се реализира. Както беше подчертано на заседанието на Временната комисия на 14 септември 2017 г. и от предоставените ни документи, свързани с организацията и работата на П2Борда, същият не изпълнява функциите си като орган за стратегическо ръководство на процеса, а остава на нивото на „пощенска кутия", която прехвърля едни документи от една структура на друга.

При липсата на реално работещ орган за стратегическо ръководство на процеса, създадените двусмислия и неясноти при регламентиране на задълженията и отговорностите на П2Борда и Борда за управление на проекта и липсата на политически контрол се появяват стремежи Борда за управление на проекта да поеме функциите на орган за стратегическо ръководство. Много ясна представа за липсата на политически контрол дават думите на един от изслушаните на заседанието на Временната комисия на 19 юли „Разчитал съм преди всичко на експертизата и съм се доверявал на нея. Изцяло съм приемал, ако щете – и на доверие констатациите, които са ми докладвали, като завършен процес". За стремежите на председателя на Борда за управление на проекта да придобие по големи правомощия говори негова докладна записка до министъра на отбраната – тя е с № 400 10-777 от 16 декември 2015 г. В нея, описвайки проблемите по реализация на проекта, председателят на Борда за управление на проекта иска по големи правомощия. Наблюдава се и тенденция за ограничаване на състава на Борда за управление на проекта „Придобиване на нов тип боен самолет" и снижаване на нивото на неговата представителност. Това води до структура, доминирана от нейния председател. Срещу тази тенденция реагират директорите на дирекции „Планиране и бюджетиране“ (ППБ), „Правно-нормативна дейност“ и „Финанси" от Министерството на отбраната, които с писмо до заместник-министъра на отбраната настояват в Борда за управление на проекта да се назначават длъжностни лица от ръководния състав на съответната структура или такива упълномощени да дават становище по отношение на реализацията на проекта. С писмото се настоява, също така, в Борда за управление на проекта да се включат и представители на ключови дирекции в Министерството на отбраната, като дирекция „Отбранителна аквизиция", „Отбранителна политика" и „Стратегическо планиране". В резултат на това писмо са направени незначителни промени в състава на Борда за управление на проекта. Както беше посочено в Раздел V и в т. 2 на Раздел IX, след отмяната на Правилника П-7 (ПУЖЦОП) и особено след въвеждане на проектното управление по въпроса за правомощията за утвърждаване на разработените при изпълнението на проекта документи настава нормативен хаос. Редица документи, които до този момент са утвърждавани от министъра на отбраната или от упълномощено от него лице, започват да се утвърждават от председателя на Борда за управление на проекта без да има изрично упълномощаване за това. Самият ръководител на Борда за управление на проекта на заседание на П2Борда на 17 юни 2016 г. г. поставя въпроса от кого се утвърждават актуализираната Методика и Анализ и ранжирането на получените резултати? Редица документи, които са били утвърдени от министъра на отбраната, след тяхната промяна или актуализация се утвърждават от председателя на Борда за управление на проекта без надлежно упълномощаване.

кой разработва определените документи и кой ги утвърждава в различните периоди. Например Методиката за избор от 2012 г. се разработва от интегрирания проектен екип и се утвърждава от председателя на Направляващия комитет, който е упълномощен да я утвърди със заповед на министъра на отбраната. Методиката за избор от 2016 г. се разработва от Борда за управление на проекта и се утвърждава от председателя на Борда за управление на проекта. Математическият модел от 2012 г. се разработва от Екипа за разработване на математическия модел за оценка и се утвърждава от председателя на Направляващия комитет, който има, отново посочвам, оторизация от министъра на отбраната, обаче математическият модел, който се разработва през 2016 г. и се разработва от Борда за управление на проекта, се утвърждава от председателя на Борда за управление на проекта. (Показва Относно пътните карти Ви моля да запомните тази таблица, защото за нея ще стане въпрос малко по-нататък, когато разглеждаме и Проекта за инвестиционен разход. План-график или Пътна карта за 2012 г. се разработва от Направляващия комитет, но се утвърждава от министъра на отбраната на стратегическо ниво, докато План-графика или Пътната карта от 2016 г. се разработва от Борда за управление на проекта и се утвърждава от председателя на

Задължителните изисквания и основополагащите критерии, които са с министерска заповед от 2012 г., са разработени от Направляващия комитет, но са утвърдени от министъра на отбраната, а критериите, подкритериите и показателите за сравняването на алтернативи от 2016 г. се разработват от Борда за управление на проекта и се утвърждават от председателя на Борда за управление на проекта. Казаното до тук поставя под сериозно съмнение тяхната легитимност. Така например, по време на заседанието на Временната комисия на 7 септември 2017 г. един един от членовете на комисията постави риторичен въпрос по отношение на легитимността на Методиката: „Ако нямаме заповед на министъра – затова питам в крайна сметка кой е органът, който трябва да определи Методиката, защото това опорочава каквото и да е класиране, ако ти имаш различни органи, които са утвърждавали една методика или промените в нея“. Със заповед на министъра на отбраната, № ОХ-443 от 8 юни 2016 г. дейностите по разработване на математическия модел се разпорежда да се извършват от един и същи екип с тези по разработване на модела за оценка, а не от специално назначена работна група. Това е екипът Това е екипът за разработване на математическия модел за оценка (ЕРММО). С този акт на практика екипът се слива с работните екипи и се подчинява на ръководителя на проекта и председателя на Борда за управление на проекта, което противоречи на първоначалния замисъл при стартиране на проекта, който предвижда, че при разработването на концепцията, модела и методиката екипът да изпълнява указанията единствено на Направляващия комитет и на министъра на отбраната. Начинът на практическо прилагане на проектното управление в Министерството на отбраната води до размиване на отговорностите, правомощията, дейностите и сроковете за тяхното изпълнение по отношение на проекта за придобиване на нов тип боен самолет. Липсата на ясни правила поставя под съмнение легитимността на редица ключови документи. Видно е и от таблицата, че приносът Борда за управление на портфолио проекти за реализацията на проекта е незначителна, а хаосът, който се създава, е огромен. Бордът за управление на проекта и неговият председател се стремят да придобият по-големи правомощия и при липсата на ефективен политически контрол се създават реални условия за изкривяване на крайните резултати при избора на нов тип

на оптимален вариант за реализация на инвестиционен проект „Придобиване на нов тип основен многофункционален самолет“, направени в доклада на външния независим оценител проф. д-р Венелин Георгиев, са разделени в две части – изводи, свързани с направените изменения и допълнения в съдържанието и инструментариума на методиката, и изводи, свързани с условията или логиката, средата за прилагане на методиката. По отношение на съдържанието и инструментариума на методиката може да се обобщи, че всеки от нейните варианти развива тези два компонента и повишава степента на приспособеност на методиката за целите, за които е разработена. Като краен продукт методиката се доближава до изискванията на теоретичните концепции и добрите практики в тази област, като постепенно добива вид на обективен инструмент за нуждите на изследванията. Направени са предложения за доусъвършенстване на Методиката, като се препоръчва вниманието да се насочи основно върху четири компонента: пренасочване на базата на методиката от подхода „анализ на алтернативи“ към подхода „икономическо оценяване на алтернативи“; категорично въвеждане и използване на параметъра „разходи за жизнения цикъл на отбранителния продукт“; усъвършенстване на инструментариума за така наречения „анализ на чувствителността“ или създаване на условия за измерване и оценяване на допълнителните възможности (ефекти, способности). По мнение на проф. д-р Венелин Георгиев повечето проблеми и слабости във връзка с анализа и оценяването на алтернативите за реализиране на проекта за придобиване на нов тип основен боен самолет са свързани с условията (логиката, средата) за прилагане на методиката, тоест в основата им стои човешкият фактор. Тези слабости, които по-подробно са описани в отделните точки на отчета, могат да бъдат обобщени по следния начин: липса на логичност, аргументираност и системност при извършване на промени в условията за прилагане на методиката и ограничаване на използваната експертиза и източниците на информация. При обсъждане на доклада на професор Георгиев на заседанието на Временната комисия на 7 септември 2017 г. бе посочено, че в Методиката – вариант 2 от 2016 г., един от досегашните основополагащи критерии, а именно „схема за плащане", е трансформиран в задължително изискване, като посочените аргументи за това са некоректни. При положение че „схемата за плащане“ изпълнява роля на задължително изискване за проекта, ако една от изследваните алтернативи не отговаря на зададената схема за плащане, същата алтернатива автоматично ще отпадне от списъка на алтернативите, които ще бъдат задълбочено анализирани и подредени и сред които ще бъде направен избор за реализиране на проекта. На практика, умишлено или не, описаната по-горе промяна в задължителните условия и основополагащите критерии, направена в Методиката от 2016 г., автоматично води до отпадане на една от алтернативите (F16), които до момента са обсъждани. В крайна сметка като обобщаващ обобщаващ извод от проведеното изследване се констатира, че вследствие на направените изменения и допълнения в периода 2010 – 2017 г. Проектът за придобиване на нов тип основен боен самолет разполага с методика, която се доближава до добрите примери в областта и която с минимални допълнения би изиграла ролята на обективно средство (инструмент) за извършване на изследвания и получаване на резултати, позволяващи използването им при взимане на окончателното решение. Налице са факти, които сочат, че субективният фактор въвежда изменения в условията за прилагане на методиката, които в повечето случаи не са в достатъчна степен аргументирани и не следват курс на приемственост. По този начин резултатите от изследването, получени с помощта на обективно средство, каквото е изследователската методика, могат в значителна степен и по достатъчно субективен начин да бъдат повлияни с отражение върху взимане на окончателното решение за реализиране на проекта. В доклад на Института по отбрана (ИО) на Министерството на отбраната, представен пред заседание на Съвета по отбрана на 22 август 2016 г., във връзка с разглеждането на Искането за предложение) е посочено по отношение на Методиката, че Моделът за оценяване на алтернативи в RFP съдържа технически неточности, които са свързани с нормирането на оценките по критерии, които задължително трябва да бъдат отстранени. Институтът отбрана посочва, че моделът за изчисляване на крайната оценка включва три критерия на първо ниво: 1. Оперативна ефективност, с тегло 0.4; 2. Ценова ефективност, с тегло 0.35; 3. Очакван живот (календарен и в летателни часове), с тегло 0.25. С въвеждането на третия критерий се дублират съображенията за остатъчния живот на самолета, които вече са отчетени във втория критерий чрез чрез така наречената „остатъчна стойност“. По този начин се създават преференциални условия за ново произведени самолети От методическа гледна точка, аналогични съображения трябва да се отчитат в един „клон“ на дървото от критерии. Утвърдена практика е при сравняване на алтернативи да се отчита „остатъчната стойност“ след изтичане на времето, за което се оценява стойността на жизнения цикъл. На основание на доклада на Института по отбрана, Съветът по отбрана взема решение по т. 2 от дневния ред на по-горе цитираното заседание от оценката да отпадне критерий 3 или да се прецизира. В свой доклад до министъра на отбраната командирът на Военно въздушните сили докладва за изпълнението на решението. По финансовата рамка Както беше посочено в Раздел VI, необходимо условие за стартиране на конкурсната процедура и преминаване към фаза „Тръжна процедура“ на инвестиционния проект е осигуряване на необходимия за реализация на проекта бюджет. В зависимост от броя на самолетите наличната информация за цените и прогнозните данни за възможностите на бюджета на Министерството на отбраната, разчетите за необходимите финансови средства варират през годините от 1 млрд. 430 млн. лв. през 700 или 800 млн. лв. до 1 млрд. 840 млн. лв. или 2 млрд. 300 млн. лв. Логично е да се предположи, че осигуряването на такава сума от държавния бюджет и още повече от бюджета на Министерството на отбраната не е лека задача. Затова и утвърждаването на бюджет за реализацията на проекта в размер на 1,5 млрд. лв. с решението на Народното събрание за приемане на Проекта за инвестиционен разход на 2 юни 2016 г. отнема повече от шест години. В Концепцията за изграждане на отбранителна способност по Проект „Придобиване на нов тип основен боен самолет“ е записано, че финансовата рамка за придобиване на 9 самолета е 700 млн. лв. На база на отговорите на Исканията за предоставяне на информация (RFI) 15 варианта от 9 държави са подложени на анализ на съответствието при изготвянето на концепцията. Преценено е, че само 3 от представените варианти отговарят на утвърдените от министъра на отбраната Задължителни основни изисквания за анализ и съответствие на възможните варианти за реализация на проекта и са подложени на същински анализ при разработването на Концепцията за изграждане на отбранителна способност. Преценено е още, че единствено варианта за придобиване на Ф-16 се влага във финансовата рамка от 700 млн. лв., но поради изискванията на чл. 27 на правилник П-7 за разглеждане на минимум два варианта за преодоляване на дефицита от отбранителни способности се допускат 3 варианта, отговарящи най-пълно на утвърдените изисквания. При тази ситуация възникват поне два въпроса, които биха били обект на по-обстоен анализ при наличие на повече време: 1. Защо и как беше завишена финансовата рамка от 700 млн. лв. на 1,5 млрд. лв.? 2. Защо не беше преработена Концепцията за изграждане на отбранителна способност така, че да съответства на новата финансова рамка? За съжаление, времевата рамка, заложена с мандата на Временната комисия, не позволява по-сериозен анализ на тези въпроси. По работата на Междуведомствената работна група Както беше посочено в Раздел VIII , със заповед № Р 53 от 10 март 2017 г. на министър-председателя се назначава междуведомствена работна група (МВРГ) за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложение по Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“. За съжаление, както беше констатирано многократно по отношение на работните органи по проекта за избор на нов тип боен самолет, и този орган е лишен от представителност. В съставът на Междуведомствената работна група е включен само един експерт от външна структура – Министерство на икономиката и един представител на ДАНС. Важни структури като Министерството на външните работи и Министерството на финансите не са представени в Междуведомствената работна група. От протокола от заседанието на Министерския съвет на 26 април 2017 г. относно „Доклад за одобряване на резултатите от работата на Междуведомствената работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложение по Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ е видно, че на практика Министерският съвет взима двусмислено решение, което не предполага нито изпълнение, нито продължаване на процедурата, като същевременно не дава основание за започването й отново. В потвърждение на това е и отговорът на Министерството на външните работи, получен в резултат на запитване от председателя на Временната комисия. В него Министерството на външните работи потвърждава, че към момента няма решение на Министерския съвет относно „Доклад за одобряване на резултатите от работата на междуведомствената работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложение по Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“.“ По създаване на конкурентни условия за избор на нов тип боен самолет и равнопоставеност на потенциалните изпълнители Едни от основните правила за осигуряване на ефективност при разходването на публичните средства са осигуряване на равнопоставеност, свободна конкуренция и недопускане на дискриминация. Независимо че договорът за придобиване на нов тип боен самолет се предвижда да се подпише съгласно Закона за международните договори на Република България, а не по ЗОП, то според Временната комисия, тъй като става въпрос за разходване на значителни публични средства, по-горе изброените правила следва да се прилагат и при реализацията на Проекта за избор на нов тип боен самолет. Констатацията на Временната комисия е, че по-горе посочените правила са били заложени при първоначалната организация по реализацията на проекта. За спазване на тези правила говори и председателят на Борда за управление на проекта в докладна записка до министъра на отбраната с рег. № 400-10779/16 декември 2015 г. Впоследствие обаче Временната комисия констатира, че в резултат от извеждането на схемата за плащане, при актуализацията на Методиката за оценка през 2016 г., от основополагащ и залагането й като задължителен критерий се създават условия за необосновано отстраняване на една от офертите. От оставащите две оферти, които продължават да се съревновават, едната е практически неконкурентноспособна. За съжаление, Временната комисия не намери разумни основания за тази промяна на Методиката. Обяснението, дадено от председателят на Борда по време на заседанието на 14 септември 2017 г., че това е записано като изискване в ПИР не издържа на проверка – в т. 5.2 на Проект на инвестиционен разход е записано, че схемата за плащане е примерна. За несъстоятелността на взетото решение за за отстраняване на една от офертите на база несъответствия със схемата за плащане говорят и следните два факта. Готовност за преодоляване на правни и финансови проблеми при придобиване на отбранителни продукти по Програмата за задгранични военни доставки на САЩ е декларирана от представители на САЩ при провеждане на двустранна среща в Министерството на отбраната на 25 януари 2016 г. с работна група, назначена със заповед МЗ На срещата, представителите на САЩ са предложили разделяне на проекта на фази в съответствие със схемата за разсрочено плащане. Като отговор на уточняващите въпроси от страна на председателя на Борда за управление на проекта се получава положителен отговор от САЩ и Португалия на изискването за съобразяване със схемата за плащане. Беше установено също така, че в края на месец февруари на България е направена оферта за новопроизведен самолет, която се е включвала в утвърдената финансова рамка за проекта. На заседанието на Временната комисия на 14 септември 2017 г. председателят на Борда за управление на проекта потвърди за тази оферта и изказа положително мнение за нейните характеристики. Аргументите му, с които обясни защо офертата не е била разгледана бяха, че същата не е включвала въоръжението на самолета. Това обяснение буди недоумение като се има предвид, че и офертите на другите кандидати са без въоръжение. Заключение Временната комисия констатира, че при подготовката и в хода на реализацията на проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ е извършена огромна по обем работа, която по своята същност е уникална за най-новата история на Министерството на отбраната. В същото време Временната комисия констатира, че липсата на политическо ръководство и контрол на процеса, създаденият нормативен вакуум, липсата на ясни правила за утвърждаване на разработените документи, ограничаването на участието и нивото на представителност на външни за ВВС експерти в органите за управление на проекта през по-голяма част от неговата реализация, са създали възможност за промяната в задължителните условия и основополагащите критерии, направена в Методиката от 2016 г., която автоматично води до отпадане на един от вариантите за реализация, изкривяване на крайния резултат и сериозни съмнения за ефективността на изразходване на значителните публични средства. Въз основа на констатираното в доклада, и на факта, че към момента няма решение на Министерския съвет по Доклада за одобряване на резултатите от работата на междуведомствената работна група, Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет предлага на Министерството на отбраната: 1. Във връзка с постигнатия политически консенсус от заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност на 30 май 2017 г. за за ускорена реализация на проектите за модернизация, Министерството на отбраната да изготви и след съгласуване с Министерство на финансите да внесе за приемане от Министерския съвет и от Народното събрание на промяна на приетия от Народното събрание Проект за инвестиционен разход по проект „Придобиване на нов тип боен самолет“. Промяната, като минимум следва да включва ново примерно разпределение (схема) на плащането, която следва да осигурява реализацията на трите приоритетни проекта за превъоръжаване на Въоръжените сили. В същото време, в Проекта за инвестиционен разход следва да се отстранят неяснотите и съмненията за ограничителни изисквания към основните варианти за реализация, свързани със схемата за плащане. 2. Да актуализира основните варианти за реализация на проекта на база на офертите, постъпили след изпращането през месец декември 2016 г. на Искане за предложение. Актуализираните основни варианти за реализация на проекта да бъдат внесени за приемане от Народното събрание заедно със схемата на плащане. 3. Да изпрати отново Искане за предложение до държавите от актуализираните основни варианти, след приемане от Народното събрание на предложенията по точки 1 и 2. 4. След получаване на отговорите на Искането за предложение да оцени подадените оферти по предвидения ред и да предложи на Министерския съвет предложение за избор. Да набележи мерки и проведе преглед на процесите и структурите, ангажирани с изграждане на отбранителни способности в Министерството на отбраната с цел подобряване на тяхната съгласуваност и ефективност чрез повишаване на контрола, координацията и управлението. Приложенията съдържат списък с явни документи, изискани от Временната комисия за проучване и изпълнение по избор на нов тип боен самолет, списък на класифицираните документи, изискани от Временната комисия и отчета на проф. д-р Венелин Георгиев за изпълнените дейности по договора на тема „Анализ и сравняване на вариантите за методика

тип боен самолет за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи ще проведем в рамките на утрешния пленарен ден предвид напредналото време. Разискванията ще открием тогава. Следващото заседание на парламента ще бъде